Преди това – едно съобщение. На 29 април 2010 г. на основание чл. 1, ал. 2 и в изпълнение на чл. 51 от Закона за

Българската народна банка предостави на Народното събрание 250 екземпляра на отчета, които ще бъдат раздадени на народните представители, а разликата над членовете на Народното събрание

обратно процедурно предложение, тъй като предложението за промени в Закона за Националната агенция за приходите не е включено в дневния ред за тази седмица. Аз лично нямам информация кога ще бъде включено. Трите законопроекта, които касаят промени в Кодекса за социално осигуряване, всъщност бяха продиктувани от превратно тълкуване на изпълнителния директор на НАП на текстове от този кодекс, като въвеждаха задължението за двойно социално осигуряване на съдружниците в дружества, които изпълняват дейности като самоосигуряващи се лица. Тъй като тази практика на шефа на НАП – превратно да тълкува различни закони, продължава, мисля, че е неотложно да се вземат мерки в тази посока. За справка само ще кажа, че са налице две указания, които поставят под съмнение прилагането на данъчните закони. Едното касае възможността на младите семейства да ползват преференции при ипотечни кредити за покупка на жилище. Има едно ограничително указание на изпълнителния директор на НАП в тази посока. Има и друго, което касае така наречените приятелски заеми. Днес изтича и срокът за подаване на данъчните декларации, така че на хората ще бъдат създадени ред проблеми. И когато за неопределено време отлагаме разглеждането на тези законопроекти, които касаят дейността на НАП по тълкуването на данъчните и други закони, ние създаваме проблем на българските граждани. Всъщност, днес финансовият министър ще се въздържи от отговор от тези въпроси, тъй като той отговаря за дейността на НАП. Поставям пред вас този въпрос - той касае вашите избиратели във вашите избирателни

Уважаеми колеги, правя формално предложение за прегласуване. Всъщност, използвам процедурата, за да задам въпрос за кога се отлага разглеждането на тези три законопроекта? Не ми е ясен редът, по който следва да получите отговор. (Шум и реплики.) Подлагам на прегласуване направеното предложение за отлагане на тази точка от разглеждане на това пленарно заседание.

Уважаеми колеги, ще Ви запозная с Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г., № 0020-005, внесен от Комисията за защита на личните данни на 1 февруари 2010 г. „На свое заседание, проведено на 17 февруари 2010 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. На заседанието присъстваха: госпожа Венета Шопова – председател на комисията, и членове Валентин Енев, Мария Матева, Веселин Целков. Госпожа Шопова представи отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г., който е изготвен на основание чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни и обхваща периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. Годишният отчет отразява дейността на комисията като единствен национален надзорен орган в областта за защита на личните данни. Той е съставен по раздели, които съответстват на специфичните дейности на комисията. От началото на отчета е представено институционалното изграждане на комисията. Последователно са представени осъществяването на производствата пред комисията и реализирането на нейните компетентности, дейностите по осъществяването на цялостния контрол по спазването на закона, а така също и регистрацията на администраторите на лични данни. Отчетени са административният капацитет и финансовото състояние на комисията през 2009г. Отразени са основните направления на международното сътрудничество и участието на комисията в работата на европейските органи. Специално място е отделено на напредъка в областта на защита на личните данни в контекста на предстоящото присъединяване на Република България към Шенгенското пространство. На база на конкретните резултати може да се направи изводът, че през отчетната година Комисията за защита на личните данни е функционирала пълноценно, като вече са достигнати необходимите европейски стандарти в областта на защита на личните данни. Сред основните цели и задачи на комисията за 2010 г. е успешното приключване на процеса по подготовка за прилагане на правото на Шенген устойчивото прилагане на критериите, по които се извършва оценката за готовността на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство. Ключов приоритет е осъществяването на ефективната информационно - образователна дейност сред различни целеви групи в обществото с оглед на постигнатото и поддържането на адекватно ниво на информираност сред българските граждани за националния и европейски режим на защитата на личните данни чрез организирането на мащабни информационни кампании, форуми и образователни инициативи. С цел оптимизиране на контролната дейност на комисията във връзка с отработването на лични данни и разширението на обхвата на оперативния контрол из цялата територия на страната Комисията за защита на личните данни възприема като своя важна задача създаването на нейната администрация на мобилни групи за извършване на проверка по спазването на закона. Това би довело до значително повишаване на гаранциите за спазване правата на физическите лица при обработването на личните им данни, както и засилване на институционалното взаимодействие с представителните организации на големите администратори на лични данни в По време на обсъждането бе отправена препоръка към Комисията за защита на личните данни за изготвяне на анализ за броя на делата по жалби на граждани, заведени срещу комисията, на решенията на съда, както и причините за отмяна на актовете.

да приеме годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г. с решение със следната редакция: „РЕШЕНИЕ за приемане на годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република

че 2009 г. е сред най-успешните в историята на Комисията за защита на личните данни. Институцията постигна съществен напредък в развитието на своята основна дейност, а именно защитата правото на неприкосновеност на личния живот на хората, респективно събирането, съхраняването, разпространението и унищожаването на личните им данни. Считам, че не сме само поредната административна структура на държавата, а сме посредник между хората и всички останали субекти в публичния и частния сектор – там, където са съсредоточени нашите лични данни. Успешно продължи започналият в началото на 2008 г. процес на позитивно развитие на институционалната публичност на комисията, на активно разширяване на медийното присъствие и на устойчиво институционализиране на комисията като висш, независим надзорен орган на българската държава. Постигнахме важен за нас успех и в усилията ни за подобряване на административния капацитет на комисията за обучението, професионалното развитие и подобряването на условията за работа на служителите в институцията,

въпреки че все още комисията обитава сграда под наем на некомуникативно и трудно достъпно за гражданите място при все по-остър дефицит на работна площ. Ще маркирам основните дейности на комисията и реализирането на основните й цели през 2009 г. Изградихме и пуснахме в действие изцяло нова информационна система за онлайн регистрация и актуализация на администраторите на лични данни през Интернет страницата на комисията. Благодарение на функционирането на електронния регистър на администраторите на лични данни (ЕРАЛД), комисията през миналата година успя да реализира важната за прилагането на закона кампания за актуализация на данните в публичния регистър на администраторите на лични данни. На следващо място, известен на всички е и успехът, през който премина проведената през миналата година Инспекция по Шенген, както и положителната оценка, която комисията получи на европейско ниво. Бяха проверени и оценявани всички аспекти на подготовката и готовността на Република България за правилното прилагане на правото на Шенген и за осъществяване на надзора по обработване на лични данни в Шенгенската информационна система. И след осъществяваната инспекция КЗЛД периодично предоставя информация относно напредъка, реализиран по линия на предстоящото присъединяване към Шенгенското пространство. Във връзка с реализирането на всички дейности по Шенген, комисията подписа през миналата година Споразумение за сътрудничество с МВР, Министерство на външните работи и ДАНС. Съществени постижения, които са логични на фона на развитието на основната дейност на институцията и са резултат от подкрепата и съдействието, които получавахме през цялата година от всички органи на държавната власт, можем да отбележим и в осъществяването на надзора и производствата пред комисията. През 2009 г. над 45 хиляди физически лица и администратори на лични данни са сезирали Комисията за защита на личните данни по въпроси от нейната компетентност. Постъпили са 148 искания на физически лица, като от тях 97 са жалби и 51 са искания за извършване на проверки. За информация срещу администратори на лични данни от публичния сектор са постъпили 28 бр. жалби, а срещу администратори на лични данни от частния сектор – 67. Това са в секторите телекомуникации, здравеопазване, медии, трудови, финансови, кредитни, осигурителни институции, услуги на дирекция маркетинг. Типичен пример за твърдяно нарушение е предоставяне на лични данни на трети лица или разпространение на личните данни без знанието и съгласието на физическите лица, чиито собственик са те, разпространение на лични данни в интернет и др. Не са малко случаите, когато в административното производство пред КЗЛД се установяват данни за извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпление и материалите са препращани към прокуратурата. През миналата година комисията успя да приложи още един компонент от добрите практики на сродните органи в Европа. За първи път бяха проведени планови проверки на администратор на лични данни по предварително приета и публично обявена програма. Бяха извършени тематични проверки в секторите комуникации и образование. Броят на реализираните от институцията проверки е 698, приблизително средно по три проверки на работен ден. В резултат на тази интензивна инспекционна и аналитична дейност, както и на реализирането на производство пред комисията, са издадени 25 наказателни постановления. Анализът на постигнатото през миналата година ни даде основание да определим и прецизираме приоритетите на комисията в осъществяването на нейната дейност през 2010 г.: повишаване информираността на гражданите за техните права; продължаване на подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство; разширяване на обхвата на надзорната и превантивната дейност, включително чрез създаване на мобилни групи за извършване на проверки, поставяни от закона; засилване на институционалното взаимодействие с представителни организации на големите администратори на лични данни в Република България. Убедени сме, че в трайно установената атмосфера на пълно разбиране и съдействие от страна на Народното събрание, особено на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на органите на изпълнителната и съдебната власт ще успеем да реализираме нашите приоритети за настоящата година пълноценно и изцяло, защото тяхното изпълнение е в интерес на всеки български гражданин, защото то е важен елемент от общото усилие за укрепване на законността, за трайно доверие и упование в силата и справедливостта на закона, в устояването на конституционното право на защита на личната неприкосновеност. Благодаря за вниманието. Годишния отчет за дейността на комисията. Желаещи народни представители? Народният представител Павел Шопов. Колеги, „Атака” винаги е поставяла пръст в раната. Това ни е съдбата, значението и смисълът на политическа сила в настоящия исторически момент за страната. Започвам така, защото ще наруша съществуващото безразличие и лека подигравка, с която беше изслушан докладът от всички ни. Ще нарека нещата с истинските им имена. Тази комисия и цялата тази дейност е нещо като „врата в поле” и трябва да си кажем, че е една от многото паразитни и безсмислени структури и дейности, които се осъществяват, където изтичат пари – някакви милиони, може би от порядъка на 1-2-3. Не съм правил справка в бюджета колко са предвидени за тази година, но това са пари, това са щатове. Тук се говори – горките от комисията живеят под наем, да им се даде държавна сграда. Да, под наем, харчат се пари, коли, щатове, секретарки. За какво толкова години се опитвам да вникна в смисъла на тази дейност, която тук представящият като че ли се опита да представи като особено значима? Не мога да разбера смисъла на това, което върши тази комисия. личните данни на всеки от нас са нещо като името, с тях се борави всеки ден пред различни институции, във взаимоотношенията с фирми, с частни лица, с държавни институции. Те са най-лесното и достъпно нещо, което имаме. Така или иначе това е част от нашето съществуване, от битието ни, от това, което всеки от нас всеки ден експонира, представя,

административни взаимоотношения и така нататък. Всички разбирате, че ЕГН, номерът на личната карта, трите имена, адресът, тоест личните данни, са толкова публично известни, че никой не може нито да ги скрие, нито да откаже тяхното представяне там, където е необходимо. Да, на това ще бъдат направени някакви възражения, че имаме някакви задължения по Шенген, по европейската ни интеграция, по участието ни в Европейския съюз, така е в Европа. В някаква степен по някакъв начин може и да е така, само че въпросът е да се изпълнят тези задължения, може и с някакъв минимум от усилия. Нещо, за което може да се помисли - да се администрира, да се създаде фигура, която да струва много по-малко пари, много по-малко усилия, не това да става чрез тази независима комисия с това гръмко наименование и по този начин, по който това се прави. Такива доклади минават обикновено на принципа „доклад да мине, година да замине”. Съответната институция да продължи до следващата година, когато да ни представи поредния безсмислен доклад за поредната си безсмислена дейност и оттам нататък да си продължи по същия начин. Затова ние поставяме въпроса на нашето внимание – да се направи коренна

това усилие, което изтича за тази абсолютно безсмислена дейност, наречена защита на личните данни по начина, по който това се прави. Разбира се, това трябва в някаква степен да се осъществява, пак повтарям, и то не за друго, а заради нашите задължения като страна - член на Европейския съюз, и във връзка с Шенгенското пространство, това може да се направи от много други институции, които съществуват които съществуват и които имат отношение към тази дейност. Има служба ЕСГРАОН, има Прокуратура, има ДАНС – може да се направи такава фигура, която да спести тези пари и тези усилия във вид на тази комисия.

както е представен – може би е така, а за да дадем ясен знак, че има друг начин за уреждане на тези обществени отношения. Има начин да

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Шопов, аз възразявам срещу начина, по който Вие поставяте пред парламента отношението към дейността по защита на личните данни. На всички е известно отношението на „Атака” към европейските регламенти, към европейските директиви, към Европейския съюз, но става въпрос за една изключително важна материя, уредена веднъж на общностно равнище, втори път – на наше равнище, като част от съобразяване на законодателството, на държавното устройство с това на страните от Европейския съюз! Сега в парламента вие, като партньор на управляващите, да поставяте въпроса за защитата на личните данни като въпрос – това е просто абсурд! Обсъждайте доклада, гласувайте както си искате. Но има европейски правила, има общностно право, има задължения на България, включително фундаментални задължения за изпълнението на Шенгенските критерии! Едно от тях е защитата на личните данни, ефикасното функциониране на органите по защита на личните данни, спазването на правилата, институционалното изграждане на защитата на личните данни. Иначе аргументът „да махнем и този орган, защото няма пари” – ами, махнете всичко! С този анархо-либерален подход, особено когато България е член на Европейския съюз, вие слагате доста сериозни пречки пред оценките на критериите, на които България трябва да отговаря в един процес, който тече в момента и това е Шенген! Абсурд е народен представител от управляващото мнозинство в българския парламент да поставя под въпрос необходимостта от защита на личните данни, институционалния капацитет за това, законодателството за това! Благодаря Ви. Втора реплика? Заповядайте, господин Петков. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Шопов! Въпросът, свързан с личните данни и тяхната защита, пряко засяга подготовката на България и членството й в Шенген. Той може да възпрепятства този процес и може да ни върне много назад. Искам да подчертая пред Народното събрание, че има решение на българското правителство, което е съгласувано с правителството на Румъния и с Европейската комисия, за периода на присъединяване на България към Шенген. И ако по такива фундаментални въпроси като защита на личните данни ние отворим дискусия, която е в противоречие с общностното право, с нормативната уредба, която е приета досега в страната, със стъпките и действията, които са реализирани досега от българските власти, ние можем да се върнем много назад и можем не просто да поставим под въпрос, а да стопираме процеса към присъединяването на България към Шенгенското пространство, така че този въпрос е от особена важност. Много моля депутатите, особено от управляващото мнозинство, да имат предвид, че такава дискусия може да ни остави много встрани от един процес, който е същностен за България. Правителството на Сакскобургготски, така или иначе, вкара България в НАТО, правителството на Станишев, така или иначе, вкара България в Европейския съюз. Големият въпрос пред правителството на Борисов е членството на България в Шенген. Правителството на Иван Костов свали Шенгенските визи. Всяко едно от тези правителства има своя резултат, има зад гърба си постигнат крупен резултат в интерес на българските граждани и поставянето на въпроса днес може да съсипе направеното от тези три български правителства с всички укори, които могат да бъдат отправени към тях. Трета реплика има ли? Няма. Имате право на дуплика, господин Шопов. Заповядайте. Разбира се, че е така, но недоволството, репликите и реакцията идват от БСП. В това няма нищо чудно. И това става, разбира се, с големи фрази, с предупреждения за големи опасности, за свързване с въпроса за Шенген. Нищо общо няма това, колеги! Реакцията е така остра, и то от страна на БСП, защото тази комисия е формирана по времето на управлението на БСП, изцяло с кадри, разставени, поставени от тях. Тук нещата стоят, както и на много други нива – да не се пипа администрация, да не се пипат структури, защото ще се пипнат другари, защото ще се пипнат хора, поставени, разставени от предишните управляващи. Аз казах преди малко – ако е нужно да има някаква такава форма на надзор, някаква форма на инстуционализиране, това може да стане през други структури, които имат отношение по проблемите, по въпросите. Не е задължително, не е необходимо по поетите от нас споразумения и ангажименти това да става със

Не виждам. Закривам дискусията и подлагам на гласуване проекта за решение, предложен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, а именно: „РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г.”. Режим на гласуване за това проекторешение.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на основание чл. 73, ал. 1 от правилника правя процедурно предложение за удължаване на срока за внасяне на предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен от Иван Иванов и група народни представители, с една седмица. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА

госпожо председател, уважаеми колеги! Първо правя процедурно предложение да бъдат допуснати в пленарната зала господин Сергей Цочев – председател на Агенция за ядрено регулиране, Николай Влахов и Пепа Стоянова – от същата агенция. на гласуване направеното процедурно предложение

четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 март 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване за ядрената енергия. Предложените със Закона за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия промени са следните: Първо, отчитане на нови международни документи и договори, както и на направени промени в съществуващите актове. Измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал са ратифицирани от Република България със закон. Съгласно изискванията на Конвенцията Агенцията за ядрено регулиране се определя за компетентен орган, пункт за връзка и координатор по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал. Със законопроекта осигуряването на физическата защита се включва като едно от основните направления на закона, съвместно с ядрената безопасност и радиационната защита. Предложенията за изменение и допълнение отчитат специфичните задължения на Република България по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал и Споразумението за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Федерална република Германия, Гръцката република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Португалската република, Кралство Испания, Кралство Швеция, Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Международната агенция за атомна енергия за прилагане на чл. III (1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие. С присъединяването към споразумението операторите докладват директно на Европейската комисия по системата на гаранциите на Евратом, като централен регистър за целия Европейски съюз се поддържа в Люксембург. В рамките на класическите гаранции Европейският съюз се разглежда като една държава. Със законопроекта се отчита новата ситуация в областта на отчета и контрола на ядрения материал и прилагане на гаранциите. Споразумението е в сила от 1 май 2009 г. Директивата на Съвета 2006 / 117 / Евратом от 20 ноември 2006 г. за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво е транспонирана през декември 2008 г. със заповед на председателя на Агенцията за ядрено регулиране, като нейното въвеждане е нотифицирано пред Европейската комисия чрез работна група 20 „Околна среда”. Със законопроекта се урежда трайното установяване на създадената регламентация. Въвежда се единен режим за Общността относно превоза на радиоактивни отпадъци и остатъчно гориво в рамките на Общността към и от трети страни, както и прилагането на Стандартен документ (приложение към директивата). Не се предвижда добавяне или отмяна на разрешителни режими, като транзитът през територията на Република България се осъществява въз основа на писмено съгласие на председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2009/71/ Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации. директивата се допълват основните стандарти, посочени в чл. 30 от Договора Евратом по отношение на ядрената безопасност на ядрените инсталации, като тя не засяга разпоредбите на Директива 96/29/ Евратом. Директивата е свързана с установяване на изисквания относно: - законодателната, регулаторната и организационната рамка; - компетентността на регулаторния орган; - притежателите на лицензии; - компетентността и уменията за ядрена безопасност; информирането на обществеността; - организирането на периодични самооценки на националната рамка и отправяне на покана за международна партньорска проверка с цел постоянно подобряване на ядрената безопасност. Споразумението между Евратом и страните – членки на Европейския съюз, за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност е подписано от Република България през 2003 г. и е ратифицирано със закон от Народното събрание през 2005 В изпълнение на споразумението със законопроекта Агенцията за ядрено регулиране се определя за централен орган по споразумението. През 2006 г. Международната агенция за атомна енергия преиздава основния си документ в областта на безопасното използване на ядрената енергия и безопасното управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Документът изброява и описва основните принципи на безопасност, които страните –членки на Международната агенция за атомна енергия, трябва да спазват. Със законопроекта тези принципи се въвеждат като основни за ядрената безопасност и радиационната защита. Второ, изменения в лицензионния и разрешителния режим. Съгласно действащия Закон за безопасното използване на ядрената енергия председателят на Агенцията за ядрено регулиране издава на лицензианта отделно разрешение за всеки етап от процеса на извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение. Със законопроекта се въвежда лицензия за извеждане от експлоатация. По този начин се отменя издаването на разрешения за извеждане от експлоатация и се избягва двойният разрешителен режим. допълнение се гарантира запазване отговорността на лицензианта по отношение на безопасността на съоръжението през целия период на извеждане от експлоатация, продължаващ десетки години. Лицензията за извеждане от експлоатация ще се издава за срок до 10 години. С новия режим се избягва необходимостта лицето, извеждащо от експлоатация, да е лицето, експлоатиращо ядреното съоръжение. Процесът на извеждане от експлоатация включва демонтаж на чисто и замърсено оборудване, разрушаване на сгради и съоръжения, дезактивация на оборудване и съоръжения и други. процеса на изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на различните етапи се генерират огромно количество отпадъци, които са с различно ниво на радиоактивно замърсяване. Не всички отпадъци представляват риск за населението и околната среда, поради което е необходимо въвеждането на механизъм за освобождаването им от регулаторен контрол. Съгласно законопроекта освобождаването от регулаторен контрол няма да подлежи на отделен разрешителен режим, а всяко конкретно освобождаване ще се одобрява със заповед на председателя на Агенцията за ядрено регулиране съгласно изискванията за освобождаване, определени с наредба на Министерския съвет. Въвеждането на този режим съответства на международно приетата практика и разпоредбите на Директива 96/29/ Евратом. Освобождаването се извършва при спазване на ясни и точни изисквания и критерии след извършване на независими изследвания и измервания. Със законопроекта се предвиждат редица мерки за облекчаване на лицензионния и разрешителния режим в областта на използването на източници на йонизиращо лъчение, като: дава се правна възможност за отпадане на лицензионния режим за определена категория източници на йонизиращо лъчение с нисък радиологичен риск, използвани в медицината и индустрията, които остават под регулаторен контрол, но за които ще е необходимо само уведомяване на председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Такива са например денталните рентгенови апарати с дигитализиращи образа приставки, някои пожароизвестителни датчици, използващи радиоактивни вещества, и други; изцяло се премахва лицензионният и разрешителният режим за частите за източници на йонизиращо лъчение, като например държатели за рентгенови тръби, кабели, усилващи екрани и т.н., които не представляват радиологичен риск; удължава се максималният срок на издаваната лицензия за експлоатация на източници от 5 на 10 години. Със законопроекта се въвежда изискване за издаване на разрешение за внос на определена категория закрити източници само при осигурено връщане на високоактивни радиоактивни радиоактивни източници на производителя след прекратяване на използването им. Очакваният ефект от допълнението е намаляване броя на безстопанствените източници, както и намаляване на източниците, погребвани като отпадък на територията на Със законопроекта се въвежда и понятието „квалифицирани експерти по радиационна защита” като консултанти, чиято квалификация е призната от компетентните органи, и се създава законов механизъм за признаване квалификацията на такива експерти. Понастоящем понятието е въведено с Наредбата за основните норми за радиационна защита. Прецизира се текстът, касаещ забраните, като се забранява добавянето на радиоактивни вещества при производството на храни, играчки, бижута и козметични продукти, както и вносът и износът на такива стоки. Прецизира се и уредбата по режима на контрол на дейностите с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които не могат да бъдат пренебрегнати от гледна точка на радиационната защита, като се гарантира безопасността на персонала и населението при тези дейности. законопроекта се урежда прехвърлянето на отговорностите за безопасността при прехвърляне на собствеността както в процеса на изграждане на ново ядрено съоръжение, така и в останалите етапи от жизнения цикъл на съоръжението. Осигурява се приемственост по отношение на поетите отговорности. Със законопроекта се създава правна възможност за изменение на удостоверенията за правоспособност, което ще облекчи процедурата на подновяването. В допълнение се облекчава финансовата тежест върху дейността специализирано обучение, като се намаляват таксите за получаване на лицензия за дейността. Прецизира се изискването за наличие на удостоверение за правоспособност на лицата, изпълняващи дейности в ядрени съоръжения. В изпълнение на принципа за равнопоставеност между всички лица и субекти се отменя облекчението за неплащане на такси от лицата на бюджетна издръжка, които извършват дейности по Закона за безопасното използване на ядрената енергия. По този начин се осигуряват еднакви условия за конкуренция и свободна инициатива в стопанската дейност. В хода на дискусията бе поставен въпросът относно разпоредбата на § 57 за чл. 93, ал. 1, Кметът на с. Нови Хан изтъкна, че разпоредбата трябва да касае не само планираните, но и експлоатираните съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 16 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, внесен от Министерския съвет.”

редовно заседание, проведено на 17 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, внесен от Министерския съвет. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия се въвеждат изискванията на Директива 2009/71/ Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации. Директивата предвижда разпоредби, свързани със създаването на рамката на Общността за поддържане и подобряване на ядрената безопасност и нейното регулиране, както и разпоредби, гарантиращи създаването на подходяща национална уредба за постигането на високо ниво на ядрена безопасност за защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение на ядрените инсталации. По отношение на § 3 от законопроекта, комисията направи следните препоръки: 1. Новосъздадената т. 15 на чл. 5 от закона е формулирана много общо и следва да бъде прецизирана. 2. В § 86 от законопроекта, в новосъздадените параграфи 1а и 1б (1) от Допълнителните разпоредби на закона, думата „Общността” следва да се замени с думите „Европейския съюз”.

редакция: „§ 1б (2) Документите, свързани с международния превоз по този параграф, се изготвят в стандартен формат, одобрен със заповед на председателя на агенцията.”

за установяване на общностна рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации (ОВ, L 172 от 2 юли 2009 г.).”

С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 16 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направените препоръки между първо и второ гласуване на законопроекта.”

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги депутати! Ще Ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г. На заседание, проведено на 18 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г. На заседанието присъства Симеон Йорданов от Агенцията за ядреното регулиране, който представи законопроекта. Необходимостта от изменение и допълнение на закона се налага с цел внасянето на съответствие с ратифицираните след 2001г. международни актове, засягащи предмета на правно регулиране на закона, както и с най-новите изисквания на

пункт за връзка и координатор по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал. Със законопроекта осигуряването на физическата защита се включва като едно от основните направления на закона съвместно с ядрената безопасност и радиационната защита. С пълноправното членство на Република България в Европейския съюз се преминава към системата на гаранциите на Европейския съюз с централа в Люксембург. С присъединяването към Споразумението операторите докладват директно на Европейската комисия по системата на гаранциите на Евратом, като централен регистър за целия Европейски съюз се поддържа в Люксембург. Със законопроекта се отчита новата ситуация в областта на отчета и контрола на ядрения материал и прилагане на гаранциите. Споразумението е в сила от 1 май 2009 г. В тази връзка в Глава девета „Прилагане на гаранциите” се променя споразумението и се осигурява свободен достъп на инспекторите по гаранциите на Европейската комисия. Директивата на Съвета 2006/117/ Евратом от 20 ноември 2006 г. за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво е транспонирана през декември 2008 г. със заповед на председателя на агенцията, като нейното въвеждане е нотифицирано пред Европейската комисия чрез Работна група 20 „Околна среда”. Със законопроекта се урежда трайното установяване на създадената регламентация. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2009/71/ Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации, обнародвана на 2 юли 2009 г. в „Официален вестник” на Европейския съюз. В областта на използване на източници на йонизиращо лъчение е извършен обстоен анализ на съществуващия лицензионен и разрешителен режим. Целта е да се облекчи в максимална степен режимът за обектите и дейностите с незначителен риск за здравето и околната среда. Със законопроекта се предвиждат редица мерки за облекчаване на лицензионния и разрешителния режим. Въвежда се принципът за връщане на определени категории радиоактивни източници на производителя. Със законопроекта се въвежда изискване за издаване на разрешения за внос на определена категория закрити източници само при осигурено връщане на високо активни радиоактивни източници на производителя след прекратяване на използването им. Очакваният ефект от допълнението е намаляване броят на безстопанствените безстопанствените източници, както и намаляване на източниците, погребвани като отпадък на територията на Република България. Прецизиран е текстът, забраняващ добавянето на радиоактивни вещества при производството на храни, играчки, бижута и козметични продукти, както и вноса и износа на такива стоки. Усъвършенства се и уредбата във връзка с режима на контрол на дейностите с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които не могат да бъдат пренебрегнати от гледна точка на радиационната защита, като се гарантира безопасността на персонала и населението при тези дейности. В законопроекта се урежда прехвърлянето на отговорностите за безопасността при прехвърляне на собствеността – както в процеса на изграждане на ново ядрено съоръжение, така и в останалите етапи от жизнения цикъл на съоръжението. Осигурява се приемственост по отношение на поетите отговорности. Народният представител Тодор Димитров след представянето на законопроекта постави въпрос на вносителите за изясняване на § 39 – какво означава вероятността за увреждане на здравето от източниците на йонизиращи лъчения да е „пренебрежително малка” и как от правна гледна точка това следва да се тълкува? От името на вносителите отговори господин Йорданов, че критериите са технически, а не правни и това ще се определи в наредбата, с която ще се определят тези технологични норми на допустимост на увреждането. същия смисъл относно техническото естество на нормата внесе яснота и народният представител Анастас Анастасов. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси, с 14 гласа „за” и 1 – „въздържал се”, прие на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия под № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г.” Благодаря. Благодаря на господин Димитров. С Доклада на Комисията по здравеопазването ще

На редовно заседание на Здравната комисия Законопроектът бе представен от председателя на Агенцията за ядрено регулиране д-р Сергей Цочев. Той информира членовете на комисията, че със законопроекта се предвиждат промени, свързани с изменения в основополагащи международни документи документи и договори, както и изменения в лицензионния и разрешителен режим по отношение на ядрените съоръжения и обектите с дейности и източници на йонизиращи лъчения. Със законопроекта се предвижда да отпадне изискването за наличие на лицензия за определени категории източници на йонизиращо лъчение с нисък радиологичен риск, използвани в медицината и индустрията, които остават под регулаторен контрол. Предлага се и премахване на лицензионния и разрешителен режим за частите на източниците на йонизиращо лъчение. Доктор Явор Горчев заместник-председател на Българския зъболекарски съюз, информира народните представители, че Българският зъболекарски съюз подкрепя законопроекта и посочи, че предлаганите промени дават възможност за подобряване на качеството на оказвания от лекарите по дентална медицина труд, с изпълнение на стандартите за добра медицинска практика и достигане на европейски параметри при оборудване на денталните кабинети. В настоящия момент между един и четири процента от денталните кабинети са оборудвани с рентгенови апарати с мощност до 70 киловолта, които могат да гарантират качество на оказваната дентална помощ. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г.” Благодаря. Благодаря. С Доклада на Комисията по околната среда и водите ще ни запозная председателят й госпожа Искра Михайлова.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г. На свое извънредно заседание, проведено на 24 март 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия с вносител Министерският съвет.

господин Николай Влахов – главен секретар на Агенцията по ядрено регулиране, както и експерти и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът беше представен от господин Станимиров – заместник-председател на Агенцията по ядрено регулиране, който изложи мотивите за неговото внасяне и обоснова необходимостта от приемането му. Законопроектът има за цел привеждане на националното ни законодателство в съответствие с ратифицираните след 2002 г. международни актове, засягащи предмета на правно регулиране на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, както и с най-новите изисквания на законодателството на Европейския съюз и Международната агенция по атомна енергия. Предложените със законопроекта промени се отнасят основно до отчитане на: изменения в основополагащи международни документи; изменения в лицензионния и разрешителния режим; изменения, предложени от експертните работни групи към фондовете „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и „Радиоактивни отпадъци”; изменения, предложени при предварителното обсъждане с ключови ведомства и с основни лицензианти. Предложените изменения и допълнения могат да се обособят в три основни групи: 1. отчитане на нови международни актове и договори и направени промени в съответните актове; изменения в лицензионния и разрешителния режим; 3. други изменения. Тъй като предложените изменения бяха подробно представени на Народното събрание от преждеговорившите и основно в доклада на водещата Комисия по икономика, енергетика и туризъм, аз няма да се спирам на предложените изменения, а само ще отбележа, че в последвалата дискусия, след представянето на мотивите и основните елементи на законопроекта, зададоха въпроси и взеха отношение народните представители Костадин Язов, Искра Михайлова, Огнян Пейчев, Петър Курумбашев и Лъчезар Тошев, относно изясняване отговорността на лицензианта, общия вид на лиценза, а не на отделни разрешения, кореспондирането с международните изисквания, изискванията за квалифицираните експерти, ще има ли лиценз за извеждане на първи и втори блок на АЕЦ „Козлодуй” без доклад за ОВОС, как ще се съгласуват дейностите с Министерството на околната среда и водите и др. Изчерпателни отговори на поставените въпроси и изясняване на дискутираните текстове беше направено от страна на представителите на Агенцията по ядрено регулиране. След проведените разискванията, Комисията по околната среда и водите подкрепи с гласуване единодушно законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия № 002-01-18, внесен от Министерския съвет.” Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Михайлова. От името на вносителите желае ли някой да вземе отношение? Няма желаещи. Дебатът е открит. Моля народните представители, които имат съображения по проектозакона, да дадат знак с вдигане на ръка. Господин Аталай, имате думата. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, необходимостта от изменение и допълнение на закона се налага с цел внасянето на съответствие с ратифицираните след 2002 г. международни актове, засягащи предмета на правно регулиране съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, както и с най-новите изисквания на законодателството на Европейския съюз и Международната агенция по атомна енергия и отразява натрупания опит от прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия в периода около шест години, както и развитието на общото българско законодателство в този период. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2009/71, извършват се изменения в лицензионния и разрешителния режим, по същество някои от които са съгласно действащия Закон за безопасно използване на ядрената енергия. Председателят на Агенцията по ядрено регулиране издава на лицензианта отделно разрешение за всеки етап от процеса на извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение. Със законопроекта се въвежда и лицензия за извеждане от експлоатация. По този начин се отменя издаването на разрешения за извеждане от експлоатация и се избягва двойния разрешителен режим. допълнение се гарантира и запазване отговорността на лицензианта по отношение на безопасността на съоръженията през целия период на извеждане от експлоатация, продължаващ десетки години. Освен това, уважаеми колеги, е дадена работеща дефиниция на процеса по извеждане от експлоатация, който включва демонтаж на чисто и замърсено оборудване; разрушаване на сгради и съоръжения; дезактивизация на оборудването и съоръженията и др. процеса на изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на различните етапи се генерира огромно количество отпадъци, които са с различно ниво на радиоактивно замърсяване. Не всички отпадъци представляват риск за населението и околната среда, поради което е необходимо въвеждането на механизъм за освобождаването им от регулаторен контрол. При по-детайлното запознаване с текстовете на предложения законопроект смятам за целесъобразно да направя някои коментари по определени текстове, както и определени предложения за корекция от моя страна. Съгласно § 16, чл. 24 от закона административните актове, издадени по този закон, включително мълчалив отказ за издаване на съответния акт, подлежат на обжалване пред Върховния административен съд, освен ако в този закон не е предвидено друго. Обжалването на актове не спира тяхното изпълнение. Съгласно действащата практика по прилагане на закона е известно, че процедурите по издаване на актове от Агенцията по ядрено регулиране са продължителни, тежки и не са свързани с конкретни срокове. Това лишава заявителя от възможност за възражение или предоставяне на допълнителна информация, която да помогне на компетентния орган обективно да промени решението си. си. Предлагам процедурата по мълчалив отказ да отпадне и да се замени с процедура за уведомяване на заявителя за отказ. Другият ми коментар съгласно § 32, чл. 47 се изменя така: „По инициатива на титуляра на лицензия за експлоатация Министерският съвет може с решение да обяви ядрената централа или отделни части от нея за съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, ако ядреното гориво окончателно е изведено от съоръжението”. Решението на Министерския съвет се приема след извършване на оценка за въздействието върху околната среда, предвидените в Закона за опазване на околната среда случаи. Моят коментар е, че процедурите по оценка на въздействието върху околната среда са разписани в Закона за опазване на околната среда и наредбите към него. Решението на Министерския съвет е структурно определящо и не отменя действието на правните норми, описани в другия специален закон. Приемането на предложения текст може съществено да забави дейността на новия оператор по реализация на процедурите по ОВОС, както и дейностите по управление. Смятам да предложа да отпадне второто изречение: „Решението на Министерския съвет се приема след извършване на оценка на въздействието върху околната среда в предвидените в Закона за опазване на околната среда случаи”.

5. Тук имаше предложения и от кметовете, които присъстваха на заседанието, общините и населените места, попадащи в зоната на въздействието на планирано съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, площадката на което е одобрена по реда на този закон, да могат да получат финансиране на проекти и дейности за устройство и развитие на територията. Предложеният текст, колеги, е бланкет и не дава отговор на въпроси и процедури относно реда и условието за извършване на тези разходи, както и субекта, определящ правилата. Смятам да предложа инвестиционните разходи за реализиране на проекти, свързани със създаване, поддържане и модернизиране на техническата инфраструктура в райони, в които се експлоатира или планира изграждането и експлоатацията на национално хранилище за съхранение или погребване на радиоактивни отпадъци и редът и условията за извършване на тези разходи да се определят от управителния съвет на Фонд „Радиоактивни отпадъци”. Уважаеми колеги, предлагам да подкрепим законопроекта и ако има някои несъответствия или изменения и допълнения във връзка с предложените текстове, да ги направим между първо и второ четене, за да имаме един работещ закон. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Аталай. Реплики? ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрена енергия. Гласували

МИХАЙЛОВА: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г., приет на първо гласуване на 4 февруари 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона така, както ни предлага и комисията.

Параграф 5. Постъпило е предложение от народни представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение по § 2 от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция: „§ 1. В чл. 5, ал. 2 накрая се добавя „с лица, притежаващи документ по чл. 12 за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата на чл.

Параграф 3. Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя.

Параграф 3. Постъпило е предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов, с което се предлага § 3 от разпоредбата на ал. 4 на чл. 7 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

Подлагам на гласуване § 3, съгласно текста на вносителя, подкрепен от комисията.

Параграф 5. Постъпило е предложение от народни представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народния представител Огнян Пейчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция: „§ 5. Член 12 се изменя така: „Чл. 12. (1) За извършване на дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане, се изисква: 1. разрешение, издадено по реда на чл. 37, или 2. комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, Раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда. среда. (2) Разрешения не се изискват за: 1. търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства; 2. събиране и временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуване; 3. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 18 и т. 19 от Допълнителните разпоредби;

(3) За извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства, се издава лиценз по реда на Глава пета, Раздел

по реда на Глава пета, Раздел ІІ. (5) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите издава удостоверение по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите по реда на Глава пета, Раздел преди издаването на лиценза за дейността по ал. 2, т.